Forseta hefur borist bréf frá fjármála- og efnahagsráðherra þar sem óskað er eftir fresti til þess að veita skrifleg svör við fyrirspurnum á þskj. 517, um innflutning á osti og kjöti, frá Þorsteini Sæmundssyni,

Forseti. Með leyfi forseta: „Við sem byggjum Ísland viljum skapa réttlátt samfélag þar sem allir sitja við sama borð. Ólíkur uppruni okkar auðgar heildina og saman berum við ábyrgð á arfi kynslóðanna, landi og sögu, náttúru, tungu og menningu. Ísland er frjálst og fullvalda ríki með frelsi, jafnrétti, lýðræði og mannréttindi að hornsteinum. Stjórnvöld skulu vinna að velferð íbúa landsins, efla menningu þeirra og virða margbreytileika mannlífs, lands og lífríkis. Við viljum efla friðsæld, öryggi, heill og hamingju á meðal okkar og komandi kynslóða. Við einsetjum okkur að vinna með öðrum þjóðum að friði og virðingu fyrir jörðinni og öllu mannkyni. Í þessu ljósi setjum við okkur nýja stjórnarskrá, æðstu lög landsins, sem öllum ber að virða.“ Forseti. Þjóðin er stjórnarskrárgjafinn. Við störfum hér á Alþingi samkvæmt þeim leikreglum sem þjóðin setur okkur. Þetta er mjög mikilvægt að við höfum í huga þegar við tökumst á við umræðu dagsins.

Það er dapurlegt frá því að segja að í áratugi hefur gengið afskaplega illa að færa störf í hinar dreifðu byggðir þrátt fyrir það að á vef Byggðastofnunar, frá því í desember sl., megi finna kort þar sem birtast 83 staðir í hinum dreifðu byggðum

áhrif á val á starfsfólki. Það gengur allt of hægt. Sannarlega hafa verið stigin skref og ekki skal gera lítið úr þeim.

hefur verið gert fram til þessa er augljóslega ekki að skila sér. Það er óásættanlegt því að við höfum svo sannarlega, held ég, uppgötvað það öll sem eitt,

Virðulegi forseti. Það hefur verið samofið sögu hagsmunabaráttu stúdenta að berjast fyrir réttindum sínum og betri lífsgæðum, að til staðar sé nægjanlegt fjárhagslegt öryggi svo stúdentar geti stundað nám án þess að hafa stöðugar áhyggjur af framfærslu sinni. Það er almennt viðurkennt að fjárfesting samfélagsins í menntun og mannauði er góð fjárfesting. En til þess að knýja fram breytingar á kerfum þarf pólitískan vilja. Stúdentar hafa verið háværir í kröfum sínum um fjárhagslegt öryggi síðustu misserin, skiljanlega, enda þokast baráttan frekar hægt áfram þótt margt hafi vissulega áunnist. 72% íslenskra stúdenta vinna meðfram námi og er það mun hærra hlutfall en það sem þekkist á Norðurlöndum, samkvæmt EUROSTUDENT-könnuninni. Þá á 31% íslenskra stúdenta í fjárhagslegum erfiðleikum og 25% telja að vinnan hafi áhrif á frammistöðu þeirra í námi. Nýtt lánasjóðskerfi ríkisstjórnarinnar nær því miður ekki alveg utan um þennan vanda. Á það bentum við í Viðreisn á sínum tíma og komum fram með okkar tillögur um betri leið. Það þýðir nefnilega ekki, virðulegi forseti, að laga rammann ef innihaldið sjálft er ekki lagað, ef staðan er enn þannig að lánasjóðskerfið tryggi ekki framfærslu. Heimsfaraldurinn hefur bitið fast og margir stúdentar hafa misst vinnuna. Þau atvinnutryggingagjöld, sem orðið hafa til vegna vinnu stúdenta og skila sér í Atvinnuleysistryggingasjóð, grípa ekki stúdenta sem misst hafa vinnuna. Þeir standa eftir ráðalausir milli kerfa. Það er óboðlegt. Hér er um að ræða tímabundið ástand, heimsfaraldur sem haft hefur gríðarleg áhrif á líf og líðan ungs fólks og nám þess. Að bæta við fjárhagslegum áhyggjum er ekki rétta leiðin til að koma í veg fyrir brottfall úr námi. Ég veit að fleiri þingmenn hafa blessunarlega vakið athygli á þessari erfiðu stöðu námsmanna,

Herra forseti. Í dag langar mig að ræða um málefni öryrkja, sem eru sannarlega ekki forgangshópur í augum stjórnvalda. Hagsmunir þeirra eru oft ræddir hér á hinu háa Alþingi, en aldrei að frumkvæði þeirra sem ráða. Kolbeinn Stefánsson, doktor í félagsfræði, vann nýlega skýrslu um málefni öryrkja fyrir Öryrkjabandalagið og hún er fróðleg. Mig langar að tæpa á örfáum atriðum og hvet hv. þingmenn og aðra áhugasama til að kynna sér efnið nánar, sérstaklega þó fulltrúa ríkisstjórnarinnar. klifað á því í umræðunni að örorkulífeyrisþegum fjölgi hratt með tilheyrandi kostnaði fyrir ríkið og samfélagið allt, vaxandi kostnaður kalli svo á viðbrögð í formi róttækra breytinga á almannatryggingum og endurhæfingu. Það rétta er, segir í skýrslunni, að örorkulífeyrisþegum hefur fjölgað umtalsvert frá aldamótum, en breytingin yfir svo langt tímabil kann að gefa villandi mynd

Því hefur verið haldið fram að fjölgun örorkulífeyrisþega megi að mestu rekja til ungra karla. Það hlutfall hefur vissulega hækkað á síðastliðnum áratugum, en stærsti hluti fjölgunar fjölgunar örorkulífeyrisþega er rakinn til kvenna 50 ára og eldri, eða rúm 42%. Það er sérstakt og alvarlegt rannsóknarefni. forseti. Fjallað er um títtnefnt starfsgetumat í niðurlagi skýrslu Kolbeins og segir hann að miklu meiri áherslu eigi að leggja á almenna samfélagsþátttöku öryrkja sem nái betur til þeirra sem eru algjörlega ófærir um að taka þátt á vinnumarkaði, ekki bara að einblína á atvinnuþátttöku. Þótt atvinnuþátttaka sé ákjósanleg leið til virkni í samfélaginu sé hún síður en svo eina leiðin. Það sé afar mikilvægt að samfélagsþátttaka fólks sé tryggð óháð starfsgetu, og undir það tökum við jafnaðarmenn í Samfylkingunni kröftuglega.

Hvernig reiknar þessi ríkisstjórn út að verst settu hópar þjóðfélagsins séu þeir einu sem ekki þurfa fjárhagsaðstoð í veirufaraldrinum? Er það vegna þess að þeir verst settu, öryrkjar, eldri borgarar og atvinnulausir, hafa það svo slæmt nú þegar í boði ríkisstjórnarinnar

Hvernig getum við hér á Alþingi látið þennan mismununarósóma viðgangast áratug eftir áratug án þess að bregðast við? Forseti. Lífið er lotterí, sungu Papar. Lífið er lotterí en það er ekki svo að það sé réttlætanlegt að líf og heilsa fólks sé undir í lotterí annarra og hvað þá ríkisins óbeint. Svokallaðir söfnunarkassar hafa verið leyfðir á Íslandi síðan árið 1994. Tækni þessara véla hefur hins vegar umbylst gríðarlega á þessum 26 árum og þróast í áttina að því að um er að ræða úthugsaða spilatækni, sérstaklega þróaða til að vera gríðarlega ávanabindandi. Nútímaspilakassar eru svo ávanabindandi að oft er talað um þá sem rafrænt heróín. Um er að ræða starfsemi sem fór úr því að vera nokkuð sakleysisleg yfir í að vera eftirlitslaust áhættuspil. Það er ólíklegt, virðulegi forseti, að vilji löggjafans við setningu laganna hafi staðið til að leyfa starfsemi spilakassa í þeirri mynd sem þeir eru í dag og undir því yfirskini að verið sé að draga úr útgjöldum hins opinbera. Við vitum að rannsóknir sýna að yfirgnæfandi hluti þeirra sem spila eru haldnir alvarlegri spilafíkn. Þetta á ekkert skylt við frjáls framlög. Þetta er ekki fólk sem er aflögufært. Veruleikinn er sá að um er að ræða örfáa sárlasna einstaklinga sem fórna öllu með háum fjárhæðum og spila lífið frá sér. Það er ekki lengur um að ræða fólk sem hendir smámynt í spilakassann um leið og það fær sér pylsu út í sjoppu eins og áður var. Þegar samkomubann var sett á vegna Covid-19 í mars var spilakössum lokað. Svo voru þeir opnaðir aftur en standa nú lokaðir til 17. febrúar að öllum líkindum. Þá gætu þeir opnað aftur: Viðhorfskannanir sýna að þorri fólks er neikvætt gagnvart því að starfsemi í almannaþágu sé fjármögnuð með spilakössum. Forseti. Það eru fá meðferðarúrræði í boði og sjálfsvíg eru algeng meðal spilafíkla. Það eru engar rannsóknir sem sýna fram á það að þeir sem glíma við spilafíkn myndu frekar snúa sér að fjárhættuspili á netinu í staðinn. Engar. Þvert á móti kom það fram í samtölum mínum við Ölmu Hafsteinsdóttur, formann Samtaka áhugafólks um spilafíkn, að þetta fólk fer heim, fer aftur heim til sín og fer að fúnkera í miklu meira mæli. Er ekki kominn tími (Forseti hringir.) til að stjórnvöld taki upp hanskann fyrir þá sem þjást af spilafíkn og fjölskyldur þeirra? Forsendur núgildandi laga eru brostnar og stjórnvöld þurfa að bregðast við strax.

Ég tel þau bæði framsækin og ábyrgðarfull og vel framkvæmanleg, sem skiptir öllu máli, með endurteknum uppfærslum á aðgerðaáætlun sem er endurskoðuð árlega í samræmi við árangur. Nýjasta uppfærslan verður send út samkvæmt Parísarsamkomulaginu á næstunni. Aðalatriðin eru 55% minni losun og orðin „að minnsta kosti“ standa þar fyrir framan, ég vek athygli á því.

lögum og reglum og öðrum aðilum. Og hverjir eru það? Það eru sveitarfélög, það eru fyrirtæki, það eru stofnanir og það er almenningur. Þrír fyrstu aðilarnir geta sett sér metnaðarfull markmið sjálfir og þeir bæta við prósentustigum þannig að losun Íslendinga umfram 55% getur auðveldlega farið upp í 60–70% fyrir 2030. Þannig stöndum við í líkum sporum og þjóðir sem hafa slík markmið og ná þeim m.a. með orkuskiptum í raforkuframleiðslu og húshitun þar sem við erum á grænum grundum. Þess vegna er sá samanburður ekki sanngjarn.

Íslenskusérfræðingar og ráðamenn hafa vakið athygli á þessu og sent áminningu til Disney um málið. Það er vel því að við viljum vernda íslenska tungu, tungumálið, sem er í hættu ef við stöndum ekki vörð um það.

Jafnvel erlent barnaefni vantar textun og heyrnarskertir krakkar, sem eiga erfitt með að fylgjast með talmáli, missa því af barnaefni. Það hefur verið baráttumál heyrnarskertra að íslenskur texti fylgi ávallt því myndefni sem innlendar fjölmiðlaveitur miðla,

Það er samt ekki aðeins textun á barnaefni sem er ábótavant heldur textun á öðru íslensku efni, svo sem kvikmyndum og þjóðfélagslegri umræðu í sjónvarpi. Í byrjun faraldurs var vel staðið að textun á sjónvarpsefni fyrir heyrnarskerta. Þá var ánægjulegt að sjá táknmálið sýnilegt. En betur má ef duga skal og er því mikilvægt að nýta þá reynslu sem fékkst af þessu, að halda áfram á sömu braut. Óskastaðan væri sú að við stjórnmálamenn gætum sagt „hakúna matata“ í þessum málum, en þangað til er það okkar að þrýsta á þetta réttlætismál.

Það er m.a. að þakka leigufélaginu Bríeti sem tók til starfa í mars 2019 en leigufélagið er mikilvægur liður í úrbótum á húsnæðismarkaði sem Framsóknarflokkurinn hefur unnið að með einum eða öðrum hætti frá 2013 og nú eru komnar til framkvæmda. Ný Húsnæðis- og mannvirkjastofnun hefur það hlutverk að stuðla að stöðugleika á húsnæðismarkaði og tryggja almenningi aðgengi að viðunandi húsnæði á viðráðanlegu verði, hvort sem er á eignar- eða leigumarkaði. Bríeti er ætlað að vera hluti af uppbyggingu og styrkingu leigumarkaðar sem stuðlar að búsetuöryggi með sérstakri áherslu á landsbyggðina. Félagið vinnur með sveitarfélögum langtímamarkmið þess er að stuðla að nýsköpun og uppbyggingu þar sem þörf er á húsnæði á landsbyggðinni. Félagið er sjálfstætt starfandi og er áhersla á rekstur og útleigu íbúða til lengri tíma en félagið byggir eða kaupir eldra húsnæði til endurbóta og kaupir og selur, til að vera í takt við þarfir á markaði á hverjum stað og tíma. Tilvist Bríetar leigufélags hefur heldur betur sannað sig og er félagið ásamt hlutdeildarlánum að rjúfa stöðnun sem ríkt hefur á húsnæðismarkaði víða á landsbyggðinni í árum saman. Þá tryggir tilvist félagsins líka að nú er hægt að bregðast hratt við húsnæðisþörf á Seyðisfirði eftir náttúruhamfarirnar þar í desember. Í gær var undirritað samkomulag um byggingu sex íbúða þar með hraði og tækifæri eru til þess að byggja enn fleiri íbúðir á næstunni ef þörf reynist á.

Það er nauðsynlegt að staðið verði við þessa ályktun; að greinast með krabbamein hefur áhrif á fjölmarga og við sjáum dæmi um það í átaki Krafts, stuðningsfélags fyrir ungt fólk með krabbamein, þessa dagana. Ég vil líka nota tækifærið hér og vekja enn og aftur athygli á því að hækka á aldursviðmið kvenna í fyrstu brjóstaskimun úr 40 árum í 50. Ákvörðuninni var frestað og því vofir hún enn yfir. Rökin eru þau að það sé í lagi þar sem engin gögn styðji að rétt sé að miða við 40 ár. Eru þessi gögn til? Er til greining á því hversu margar konur greindust með skimun á aldursbilinu 40–49 ára, eða hversu margar greindust vegna einkenna? Á því er stór munur. Munum að á síðastliðnum árum hefur að meðaltali greinst 31 kona á aldrinum 40–50 ára á ári og það hlýtur að skipta máli. Konur vilja taka ábyrgð á eigin heilsu. Við eigum að auka aðgengi í stað þess að standa í veginum.

Þegar samkeppnislög komu fyrst fram á sjónarsviðið í Bandaríkjunum árið 1890 var tilgangurinn að vernda neytendur gegn háu verði annars vegar og takmörkuðu framboði hins vegar. Hæstiréttur Bandaríkjanna hefur sagt samkeppnislög og samkeppnislöggjöf jafn mikilvæg fyrir efnahagslegt frelsi og sjálf stjórnarskráin er fyrir vernd mannréttinda. Samkeppni er enda verkfæri til að stuðla að fjölbreyttara framboði og lægra vöruverði í þágu almennings. Nú um áramótin var tekin upp aðferð við úthlutun tollkvóta á erlendar landbúnaðarvörur sem felst í því að innflutningsheimildum er úthlutað til hæstbjóðanda. Innflytjendur þurfa að greiða útboðsgjald til að fá að flytja inn vörur án tolla. Í máli framkvæmdastjóra Félags atvinnurekenda hefur komið fram að gjaldið hafi um nokkurt skeið farið lækkandi, en um áramótin var tekin upp ný aðferð, eða raunar eldri, við að ákvarða gjöldin og þá hafi það hækkað á ný. Þessi breyting mun auðvitað að líkindum leiða til verðhækkana á matvöru. Þarna er t.d. 65% hækkun á tollkvóta fyrir nautakjöt, 115% hækkun fyrir lífrænt alifuglakjöt og til að fá að flytja inn ákveðna tegund af skinku, parmaskinku eða serranóskinku, 29-faldast útboðsgjaldið. Ef tilgangurinn var sá að vernda íslenskan landbúnað, hefði þá ekki mátt gera það með þeim hætti að bændur sjálfir hefðu notið góðs af? Aðgerðir stjórnvalda núna byggjast nefnilega ekki á beinum stuðningi við rekstraraðila heldur eingöngu á því að skerða að skerða stöðu keppinauta. Þetta er á skjön við aðrar stuðningsaðgerðir ríkisstjórnarinnar núna þar sem aðgerðirnar hafa einmitt verið fólgnar í beinum stuðningi. Íslensk matvælaframleiðsla verðskuldar vitaskuld stuðning og að búa við aðstæður og umgjörð til að blómstra, en stríð ríkisstjórnarinnar við serranóskinkuna er dálítið broslegt. Varnarmúr stjórnvalda á landamærunum er ógnarhár. Stafar almenningi mögulega einhver hætta af parmaskinku, sem við ekki þekkjum? Er þetta eitthvert öryggismál? Eða hvers vegna er ríkisstjórnin einhuga í því markmiði að draga úr samkeppni, hækka verð og fækka valmöguleikum almennings? Það er þannig að faraldurinn sem nú er í gangi í þjóðfélaginu mun að öllum líkindum vera hér lítt breyttur fram eftir árinu, hugsanlega allt fram til hausts.

þá væntanlega í hendur banka og annarra lánastofnana. Það sem fyrir mér vakir, með því að ræða þetta hér, er að við þurfum að koma í veg fyrir það með öllu móti að eignir almennings verði aftur gerðar upptækar eins og gert var á árunum eftir hrun. Nú nýlega hefur borist svar um eitt af þeim atriðum, þ.e. þær íbúðir sem Íbúðalánasjóður hirti af fólki á þessum árum. Svörin hafa vakið afskaplega litla athygli, svo merkilegt sem það nú er því að þarna eiga í hlut 10.000 manns, 4.000 fjölskyldur. Það ríkir enn þagnarhjúpur um það sem Landsbanki Íslands gerði í þessum málum á svipuðum tíma og verður reynt að rjúfa hann eftir bestu getu. En það sem ég vildi sagt hafa er að við þurfum að koma í veg fyrir það með öllu þeim ráðum sem við eigum að þetta ástand skapist aftur. Ríkisstjórnin verður að hafa forgöngu um

Ég sat fund þingmannanefndar Eystrasaltsráðsins á mánudag og þar var akkúrat verið að fjalla um þessi mál og hvernig staðan er t.d. í Svíþjóð því að þetta er alþjóðlegt vandamál. Þar er staðan sú að einn af hverjum þremur stjórnmálamönnum hefur orðið fyrir áreiti, hótunum, ofbeldi og ákveðið að tala ekki um einstaka mál af ótta við þetta allt saman.

Ég held að við hér inni og við öll sem tökum þátt í stjórnmálum þurfum að vera mjög vakandi gagnvart þessu. Við þurfum að taka saman höndum um að gera allt sem í okkar valdi stendur til að sporna gegn þessu. Ég er þannig gerður að ég reyni að horfa á hlutina og sjá hvað ég get lært af þeim.

að reyna ekki að nota niðrandi og smættandi merkimiða. Þetta er það sem ég hef ákveðið að gera í þessari umræðu. spurningar: Hvernig og hvaða framleiðslu ætlumst við Íslendingar til að landbúnaður standa fyrir? Þessi spurning kom upp í viðræðuþætti í netheimum fyrir stuttu síðan og mér finnst þetta vera spurning sem við ættum að spyrja okkur, stjórnmálamenn, og jafnvel þjóðin öll, vegna þess að undanfarnar vikur og mánuði hefur verið mikil umræða um landbúnaðarmál og sitt sýnist hverjum. Það hefur verið mikið um greinaskrif og það kom fram í ræðu áðan að aðgerðir ríkisstjórnarinnar í tollamálum nú um áramótin leggist misjafnlega vel í landann. Við í Miðflokknum komum með þá tillögu fyrir jólin að fresta útboði á tollum til þess að hægt væri að taka niður taka niður kjötbirgðir og mjólkurbirgðir í landinu og í millitíðinni taka okkur saman í andlitinu og spyrja okkur þessarar spurningar: Hvernig og hvaða framleiðslu ætlumst við Íslendingar til að landbúnaður standa fyrir? Við hljótum að vilja standa við bakið á landbúnaðinum, ég hef ekki heyrt neinn koma hér upp í ræðu og andmæla því. En misjafnar eru leiðirnar, það er alveg augljóst. Inn í þessa umræðu blandast mikið loftslagsmál og aðgerðir í loftslagsmálum í landbúnaði. Þar tala ég fyrir því og við í mínum flokki að

Herra forseti. Allt er breytingum undirorpið. Stundum eru það stórir hlutir sem varða ríka hagsmuni og stundum eru það smáir hlutir sem varða mann persónulega. Oft er ekkert samhengi á milli þessara breytinga en stundum er það mjög mikið. Öll viljum við borða hollt og gott til að halda góðri heilsu og halda línunum í skefjum. En það gengur nú svona og svona hjá okkur mörgum. En hitt færist í vöxt að fólk vill beita mataræði sínu til að hafa annars konar góð áhrif á aðra þætti. Gott dæmi um þetta eru þau sem gerast vegan og neyta þá engra dýraafurða í hvaða formi sem þær birtast. Uppreisn, ungliðahreyfing Viðreisnar, skoraði á þingflokkinn að gerast vegan í viku. Þeirri áskorun tók ég og vikunni lauk á miðnætti síðastliðinn sunnudag. Ég tók þetta mjög alvarlega og fylgdi öllum reglum veganismans út í ystu æsar. Mér þótti þetta satt að segja ekki eins erfitt og ég bjóst við fyrir fram og hef þrifist ágætlega eins og sjá má. En þetta hefur vakið mig til umhugsunar um ýmsa hluti, svo sem hollustu, dýravelferð, en ekki síst hve gríðarleg áhrif við getum haft á umhverfismál með því að draga úr neyslu kjöts og að það muni hafa vaxandi áhrif á skipulag landbúnaðar hér á landi og erlendis. Án þess að hafa tekið nokkra ákvörðun um að gerast vegan til framtíðar hef ég ákveðið að halda áfram enn um sinn á þessari braut því að það gerir mér gott og umhverfinu lika. Herra forseti. Ég fagna snöfurmannlegu framtaki hæstv. menntamálaráðherra Lilju Alfreðsdóttur varðandi talsetningu á erlendu efni á streymisveitum. Ég tek undir orð hæstv. ráðherra sem segir óboðlegt að stórveldi eins og Disney íslenskar talsetningar og þýðingar á streymisveitunni Disney+ og hvetur hún fyrirtækið til að gera bragarbót á því og ég tek undir þá hvatningu. Ég vil um leið hvetja hæstv. ráðherra til að huga að öllum. Á þessum tímum upplýsinga og tækniframfara er framboð af sjónvarpsefni enn takmarkað fyrir einstaka hópa. Mikill misbrestur er á því að íslenskt sjónvarpsefni sé textað. Allt að 16% þjóðarinnar eru heyrnarskert að einhverju leyti sem þýðir að um 54.000 manns geta illa notið þeirra mannréttinda að fylgjast með útsendu efni. Það hefur áhrif á samfélagsþátttöku þessa fólks að geta t.d. ekki fylgst með stjórnmálaumræðu og öðru sem er í gangi í þjóðfélaginu og í fjölmiðlum í beinni útsendingu. Sjónvarpsáhorf, herra forseti, er ekki síst félagsleg athöfn. Textun á innlendu sjónvarpsefni gagnast einnig mun stærri hópi en heyrnarskertu fólki því að hún auðveldar fólki með þroskahömlun að njóta áhorfs, styður við læsi barna og gagnast jafnframt eldra fólki og fólki með annað móðurmál að læra íslenskt mál. Við viljum öll efla íslenska tungu. Ég vil því skora á hæstv. menntamálaráðherra að gera bragarbót á þessu, að stjórnvöld veiti fjölmiðlum sem sjónvarpa íslensku efni, hvort sem um er að ræða fréttaefni eða annað efni, stuðning þannig að hægt sé að nota róbóta, eins og er annars staðar um heiminn, til að texta

vegna þess að það er sá fjöldi manna hér á Íslandi sem mér sýnist af lista og flokkun heilbrigðisráðuneytisins og heilbrigðisyfirvalda vera sá fjöldi landsmanna sem við myndum telja að væri brýnt að fengi bóluefni. Ríður mikið á að að tryggja bóluefni fyrir þennan flokk svo hægt verði að koma hér öllu aftur í gang, efnahagslífi og eðlilegu lífi. Þess vegna fannst mér ánægjulegt að sjá að að nú væri farið fram og samið strax um skammta fyrir 90.000 manns, en það hafði ekki áður verið gert nema gagnvart einum bóluefnaframleiðanda, AstraZeneca, í október, en síðan við Pfizer í nokkrum skrefum seint í desember. Þannig að það var ánægjulegt. Í þessu sambandi vil ég líka nefna, af því að ég heyri að sú umræða er að koma upp hvort það geti verið siðferðilega réttlætanlegt að land eins og Ísland klári sínar bólusetningar á undan öðrum, eða eða hin vestrænu ríki, að ég vara við þeirri umræðu vegna þess að það ríður mjög á, einkum og sér í lagi fyrir þróunarríkin, að Vesturlönd klári bólusetningar og komi efnahagslífinu á fullt skrið, vegna þess að afleiðingar þessara lokana á Vesturlöndum eru orðnar geigvænlegar einmitt í þróunarlöndunum.

að endurskoða öll greiðsluþátttökukerfi og ferðakostnaðarþátttöku og líka hvernig þjónustan er veitt. Nú er það bara staðreynd að fólk sem býr úti á landi nýtir sér mun síður þjónustu

að þeir þurfi tveggja ára reynslu til að komast inn á samning en þetta eru einmitt talmeinafræðingarnir sem eru úti á landi. Ég hef heyrt að sjúkraþjálfararnir séu í svipaðri stöðu og það er einmitt úti á landi sem þarf að fara að endurnýja

Herra forseti. Húsnæði er meira en steypa og bárujárn, meira en skjól frá veðri og vindum. Húsnæði er ekki lúxus sem á eingöngu að standa efnamiklu fólki til boða. Húsnæði er nauðsynjavara, ekki hefðbundin markaðsvara, snýst um mannréttindi. Tryggt húsnæði er staður sem skapar einstaklingum og fjölskyldum öryggi og við köllum því fallega orði heimili. Samkvæmt nýrri skýrslu vinnuhóps um umbætur á húsnæðismarkaði, sem ASÍ birti á mánudag, gætu allt að 7.000 manns búið í atvinnuhúsnæði á landinu, þar af 4.000 á höfuðborgarsvæðinu. Há leiga og skortur á leiguhúsnæði er talin vera helsta skýringin.

Skýrslan staðfestir það sem lengi hefur verið vitað að það er mikil uppsöfnuð íbúðaþörf í landinu. Það þarf að byggja 3.000 íbúðir á ári til að vinna hana upp á næstu tíu árum. Markaðurinn hefur ekki ráðið við að leysa húsnæðisvandann og stjórnvöld ekki heldur. Samfylkingin lagði til aðgerðaáætlun í húsnæðismálum í átta liðum árið 2018 til að tryggja betur húsnæðisöryggi fólks en ríkisstjórnin hefur einungis hrint í framkvæmd brotabroti af þeim aðgerðum á kjörtímabilinu. Aðgerðir stjórnvalda í húsnæðismálum hafa því miður verið of losaralegar og augljóslega ekki skilað nægilegum árangri. Í stað þess að vinna markvisst að varanlegum lausnum hafa stjórnvöld frekar reynt að slökkva elda þegar þurft hefur. Þessi skýrsla á því erindi við okkur öll hér inni. Það er nefnilega ekki síst okkar að tryggja öllum sem hér búa mannsæmandi húsnæði á viðráðanlegu verði og því miður, herra forseti, eigum við enn talsvert langt í land.

Herra forseti. Ég vildi nota þetta tækifæri til að vekja athygli hv. þingmanna á því að málefni sem varða Sundabraut eru að komast aftur á dagskrá með ýmsum hætti.

Án þess að ég hafi átt þess kost að sjá niðurstöður úr þessu vil ég segja að ég vona að niðurstaða þessa starfshóps, sem skipaður er fulltrúum frá stjórnvöldum, Vegagerðinni og sveitarfélögum hér á höfuðborgarsvæðinu, verði til þess að hnútur sem verið hefur í sambandi við staðarval að þessu leyti leysist. Ég vona það innilega vegna þess að hér er um að ræða gríðarlega mikilvæga samgöngubót, ekki bara fyrir okkur sem búum hér á höfuðborgarsvæðinu heldur líka fyrir stóran hluta landsmanna, alla þá sem búa á vesturhluta landsins og langt inn á Norðurland, held ég að mér sé óhætt að segja. að segja. Sundabraut hefur dúkkað upp í umræðunni með reglulegu millibili í áratugi. Ég minnist þess að hafa setið í umhverfismálaráði Reykjavíkurborgar fyrir sennilega 30 árum og verið að skoða teikningar af þannig að þetta hefur dúkkað upp með ýmsum hætti. Ég er að vona að skref sem hafa verið stigin í samgöngumálum á þessu kjörtímabili geri það að verkum að við getum farið að hrinda í framkvæmd áformum að þessu leyti. Ég minni á að hv. þm. Bryndís Haraldsdóttir og fleiri þingmenn Sjálfstæðisflokksins hafa lagt fram þingmál sem gerir ráð fyrir einkaframkvæmd á þessu sviði. Ég held að það sé ekki eftir neinu að bíða með að ráðast í

leiddi til þess að framboð og eftirspurn mættust 100% í einum punkti. 20 þingmenn óskuðu eftir að ræða störf þingsins og 20 þingmenn komust að. Hlýtur það að gleðja menn og alveg sérstaklega þá sem eru markaðslega sinnaðir.

Það hlýtur að vera ánægjuleg stund fyrir allt þetta fólk. En ég vil enn einu sinni sem oftar gera athugasemd við það fyrirkomulag sem er á þessum málum. Vilji menn að Alþingi afgreiði það hvort fólk fái ríkisborgararétt eða ekki þurfa að fylgja því einhverjar upplýsingar. Ef menn vilja hins vegar að þetta sé afgreitt annars staðar, eins og tillögur hafa komið fram um, og mér skilst að vinna hafi hafist við í dómsmálaráðuneytinu á sínum tíma, þeir það með þeim hætti. En það fer illa á því að blanda þessu saman án þess að þingið hafi upplýsingar um forsendur eða nokkrar aðrar upplýsingar um það sem það er að samþykkja og því mun ég ekki greiða atkvæði í málinu.

að aðrir þingmenn hafa ekki aðgang að þessum upplýsingum og þetta ferli er skrýtið. Það verður að viðurkennast. Lykillinn að því er að bæta löggjöfina sem þegar er fyrir hendi vegna þess að við rekumst aftur og aftur á það að manneskjurnar passa ekki í boxin sem við setjum upp og löggjöf er alltaf eitthvert box. Ég er alveg sammála því að þetta sé skrýtið ferli en við verðum að hafa það áfram

Langflestir fá þannig ríkisborgararétt eftir þeim leiðum sem við myndum telja venjubundnar. Hins vegar er ekkert skrýtið við það, og það er mjög algengt í ríkjunum í kringum okkur, að einhver aðili innan stjórnsýslunnar, hvort sem það er forsetinn

það má vissulega áfram bæta þá löggjöf því að enn þarf þingið að grípa inn í og veita undanþágur. Þetta ferli er mjög ógagnsætt. Það eru þrír þingmenn sem taka að sér að fara yfir umsóknir. Ég hef ekki hugmynd um hvað liggur á borðinu fyrir framan þá ágætu þingmenn. Ég veit að þeir gera sitt besta til að velja úr þessum hópi sem sækir um.

Alþingi sé að taka að sér verkefni eins og þetta. Mér finnst að verkefni eins og þetta eigi heima í stjórnsýslu og tek það skýrt fram að afstaða mín snertir ekki þá sem í dag fá ríkisborgararétt eða hafa fengið á meðan ég hef átt sæti hér á þingi. Þetta snýst einfaldlega um það að mér finnst að Alþingi eigi ekki að vera í svona verkefnum. Ég held að við þekkjum öll dæmi um að það hefur verið hringt í alþingismenn og þeir hafa sjálfir beitt sér fyrir einstökum einstaklingum. Þetta ferli er ekki sjálfsagt. Þetta ferli er ekki gagnsætt.

Hér er verið að veita ríkisborgararétt samkvæmt gildandi lögum á Íslandi og þeir sem eru á móti þeim lögum geta nýtt krafta sína hér inni til að gera tilraun til að breyta þeim lögum eða breyta því fyrirkomulagi en ekki koma í veg fyrir eða sitja hjá við veitingu ríkisborgararéttar til handa fólki sem sækir um það samkvæmt gildandi lögum.

Forseti. Ég spyr fyrir forvitnissakir hvernig standi á því að ákveðið sé að gert verði hlé á því máli sem næst er á dagskrá, ef á þarf að halda, klukkan þrjú. Ég spyr í ljósi þess að það mál sem þá tekur við er þingmannamál sem hefur fengið forgang fram yfir önnur þingmannamál sem voru framar í þeirri röð.

tilhögun mála. Varð það niðurstaðan að allir þingflokkar tilnefndu af sinni hálfu eitt forgangsmál og er umræðum um forgangsmál annarra þingflokka en þingflokks Vinstri grænna þegar lokið. Þær fóru fram í gærkvöldi, þannig að hér er þá að komast á dagskrá dagskrá það forgangsmál sem þarna var sett inn í ágætu samkomulagi. Forseti vill enn fremur upplýsa að ekki bíða mörg mál 1. umr., og hefur gengið ágætlega að koma þingmannamálum á dagskrá. Forseti vill í þriðja lagi upplýsa

Kynferðisleg friðhelgi hefur verið í umræðunni, sérstaklega í tengslum við það sem stundum hefur verið kallað hefndarklám. Núna er það oftar kallað stafrænt kynferðisofbeldi, þ.e. sú mikla sú mikla ógn sem steðjar að kynferðislegri friðhelgi einstaklinga, sérstaklega kvenna, að nektarmyndir

eru óskýrar. Þeim hefur verið beitt misjafnlega eftir dómstólum. Þær hafa ekki alltaf dugað til að ná utan um háttsemi sem við erum sannarlega sammála um að ætti að teljast refsiverð. Ekki

Í leiðinni tökum við nokkur skref til að uppfæra friðhelgiskafla almennu hegningarlaganna þannig að þau stigi inn í 21. öldina og viðurkenni tölvutæknina, taki það sérstaklega fram og hafi það sem hluta af andlagi sínu. Þetta er einnig gert vegna þess að örlað hefur á því að dómstólum ber ekki saman um hvað telst að vera í nánu sambandi. Þannig hafa sumir dómar álitið það nóg að viðkomandi einstaklingar hafi búið saman í eitt ár til þess að um náið samband sé að ræða, svo það falli undir hegningarlögin, en aðrir dómstólar ekki. Þetta hefur auðvitað valdið misræmi í dómaframkvæmd, ósamræmi og óréttlæti gagnvart brotaþolum þessara brota. En aðeins um sögu þessa ákvæðis. Kynferðisleg friðhelgi er kannski ekki nýtt hugtak en það er hugtak sem er tiltölulega nýtilkomið í þessari umræðu sem segja mætti að hafi mögulega hafist með hreyfingunni #frelsumgeirvörtuna eða #freethenipple.

#freethenipple er alþjóðleg hreyfing sem rakin er til bandarískrar heimildarmyndar frá árinu 2012 þar sem fylgst var með konum hlaupa berbrjósta um götur New York-borgar. Markmið myndarinnar var að varpa ljósi á það hvernig líkaminn hefur verið kyngerður. Brjóst kvenna eru talin kynferðisleg en ekki brjóst karla þrátt fyrir að vera oft miklu stærri. Konur eru víða handteknar fyrir að ganga um berbrjósta, jafnvel án þess að slíkar handtökur eigi sér lagastoð, en karlar geta berað barminn án þess að það fari fyrir brjóstið á neinum. Að sama skapi hefur brjóstum kvenna verði beitt gegn þeim. Hrottar telja myndir af berbrjósta konum gott kúgunartól. Geri þær ekki það sem kúgarinn vill eiga þær á hættu að myndirnar fari í dreifingu, eitthvað sem fáir léttklæddir karlmenn þurfa nokkurn tíma að upplifa eða óttast, enda einungis kvenmannsbrjóst sem talin eru ósiðleg. Öllu þessu óréttlæti sögðu ungar íslenskar konur stríð á hendur í lok mars 2015. Adda Þóreyjardóttir Smáradóttir, nemi í Verslunarskólanum, reið á vaðið og birti mynd af brjóstunum á sér á Twitter sem hún taldi að myndi vekja harðari viðbrögð en ef strákur myndi gera slíkt hið sama. Viðbrögðin létu ekki á sér standa, hundruð íslenskra kvenna birtu sambærilegar myndir af sér á netinu en rákust víða á veggi við birtinguna. Brjóst þeirra voru talin kynferðisleg af efnissíum samfélagsmiðlanna sem aðeins undirstrikaði misréttið sem baráttukonurnar vildu benda á. Samfélagsmiðlarnir voru jú uppfullir af berbrjósta körlum. #freethenipple var þá ekki síst barátta gegn fyrrnefndri kúgun, að konur þurfi að búa við það ok að þeirra eigin líkama sé beitt gegn þeim. Með því að taka völdin í eigin hendur, normalísera líkama sinn og brjóta niður skaðleg viðhorf til kvenna, tóku þær um leið vopnin úr höndum kúgara sinna eða, eins og meðlimur í Femínistafélagi Verslunarskólans komst að orði í fjölmiðlum í lok mars 2015, með leyfi forseta: „Þetta er eitthvað sem þú ættir ekki að sjá eftir. Ég póstaði svona mynd og hugsaði bara: Djöfullinn, á ég eftir að sjá eftir þessu einhvern tímann? En svo hugsaði ég að það skipti ekki máli. Við erum að gengisfella hefndarklám og þetta er að gera miklu meira en við höldum að þetta sé að gera.“ Virðulegi forseti. Þetta var árið 2015 og það hefur vissulega tekið löggjafann drjúgan tíma að bregðast við ákalli þessara kvenna um aukið réttlæti og aukna vernd fyrir kynferðislega friðhelgi sína. Nú er komið árið 2021 og við erum loks í þann mund að samþykkja að kynferðisleg friðhelgi skuli njóta verndar almennra hegningarlaga. Því ber að fagna og því ætla ég að snúa mér að sögu þess frumvarps sem liggur hér fyrir og innihaldi þess.

Hann gerði það í tvígang og í síðara skiptið sem þeirri meðferð lauk, sem var árið 2019, var málið unnið töluvert mikið í nefnd. Margar umsagnir bárust og mikil vinna fór fram af hálfu þingsins sem var svo tekin inn í undirbúningsvinnuna

Allsherjar- og menntamálanefnd hefur fjallað umtalsvert um þetta mál og fengið til sín marga góða gesti sem taldir eru upp í nefndarálitinu og óþarfi er að árétta hér.

Þá er kveðið á um breytingu á lögum um meðferð sakamála til að tryggja virkni þeirra breytinga sem lagðar eru til á hegningarlögunum. Efni þessa frumvarps, eins og ég hef komið inn á, miðar að því að styrkja réttarvernd einstaklinga með hliðsjón af þeim samfélagslegu breytingum sem hafa orðið með aukinni tæknivæðingu og viðhorfsbreytingu gagnvart kynferðisbrotum á Íslandi. Ég vil koma aðeins inn á nokkra þætti. Í fyrsta lagi er andlag málsins það að leggja bann við að dreifa efni án samþykkis.

af nekt eða kynferðislegri háttsemi annars manns án hans samþykkis skal sæta sektum eða fangelsi allt að 4 árum.“ Þetta er meginverknaðarlýsingin sem við leggjum til að verði gerð refsiverð samkvæmt almennum hegningarlögum. Við leggjum einnig til að sömu refsingu skuli sá sæta sem hótar því sem greinir í 1. mgr. enda sé hótunin til þess fallin að vekja hræðslu eða kvíða hjá þeim sem hún beinist að. Sé brotið framið af gáleysi varðar það sektum eða fangelsi allt að einu ári. Við erum einnig að uppfæra þennan friðhelgiskafla, eins og ég kom inn á, virðulegur forseti, í almennum hegningarlögum þannig að hann nái utan um tölvutæknina á fullnægjandi hátt og viðurkenni að hún sé til, stafræna miðla svona almennt, og við setjum inn sérstakt undanþáguákvæði þegar kemur að friðhelgisbrotunum, þessum almennu, sem snýr að því að sú háttsemi teljist ekki refsiverð ef hún er framin með almannahagsmuni eða einkahagsmuni í huga. Ástæðan fyrir því að við gerum þetta er sú að taka fyrir að hægt sé að beita þessari löggjöf gegn t.d. blaðamönnum eða einstaklingum í leit að uppruna sínum, eða einstaklingum að tala um brot gegn sinni friðhelgi opinberlega, hvort sem einhverjir gerendur eigi þátt í því sem annars gætu notfært sér þetta ákvæði til þess að þagga niður í þolendum. Það viljum við auðvitað ekki, virðulegi forseti. Nokkur álitamál komu upp við meðferð frumvarpsins. Í fyrsta lagi var bent á að mögulega gæti verið rétt að tilgreina sérstaklega að það myndi virka til refsiþyngingar ef brot sem þetta beinist gegn barni undir 18 ára aldri eða gegn einstaklingum í sérstaklega viðkvæmri stöðu eins og t.d. fötluðum. Flestum sérfræðingum sem komu fyrir nefndina bar saman um að þetta væri ekki nauðsynlegt vegna þess að þegar kæmi að brotum gegn börnum myndu önnur ákvæði almennra hegningarlaga duga og væri hægt að bæta við verknaðarlýsingar á þessu broti til að ná utan um það til refsiþyngingar. Varast bæri að taka fatlaða einstaklinga sérstaklega fram í þessu tilfelli til að forðast möguleikana á því að

Þá hefur hugtakið öflun fengið nokkra umfjöllun í dómaframkvæmd, að sú framkvæmd gefi vísbendingar um inntak hugtaksins. Nefndin telur vissulega mikilvægt að samræmi sé á milli þessara ákvæða og vísar í þeim efnum til umfjöllunar um breytingartillögu nefndarinnar.

Samkvæmt almennum hegningarlögum er meginreglan sú að brot eru ásetningsbrot, þ.e. að brotamaðurinn þarf að hafa ásetning til að fremja verknaðinn eins og hann liggur fyrir. En við setjum ákveðna gáleysisheimild sem grundvöll refsiábyrgðar. Við meðferð málsins komu fram sjónarmið um hvort efni stæðu til að takmarka refsiábyrgð, svo sem við stórfellt gáleysi. Og munurinn þarna á milli, fyrir þá sem ekki eru alltaf að velta þessu fyrir sér, er að stórfellt gáleysi þýðir að viðkomandi einstaklingur geri sér grein fyrir því að verknaðarlýsingin gæti verið uppfyllt, geri sér grein fyrir því að sá skaði sem verið er að koma í veg fyrir, verið er að banna fólki að valda,

Nefndin tekur hins vegar fram að hún telur ekki þörf á stigskiptum refsiramma varðandi ásetningsbrot en telur aftur á móti ástæðu til að lækka refsirammann fyrir gáleysisbrot. Það er einfaldlega til þess að meiri munur sé á milli þessara brota, annars vegar gáleysis- og hins vegar ásetningsbrota. Það er í samræmi við það hvernig þetta er í almennum hegningarlögum almennt og yfirleitt,

töldum við rétt að leggja til að refsiramminn, sem var áætlaður tvö ár samkvæmt upprunalegu frumvarpi, verði lækkaður niður í eitt ár. En í stað þess að setja markið hærra upp í

Við leggjum einnig til breytingar á 228. og 229. gr. almennra hegningarlaga. Komið hafa fram sjónarmið um að þessi ákvæði þarfnist frekari skoðunar, að þau séu ekki endilega tilbúin, að ekki sé endilega tilefni til þess að breyta þeim alveg strax og það beri að bíða með það þangað til þingið er búið að ákveða hvað það ætlar að gera við ærumeiðingarkafla almennra hegningarlaga. Nefndin tekur fram að frumvarp til laga um bætur vegna ærumeiðinga hefur ekki verið lagt fram að nýju á þessu þingi. Það er okkar mat að þetta frumvarp feli einungis í sér lágmarksbreytingar þar sem leitast er við að tryggja einstaklingum, sem ekki eru nákomnir gerendum sínum, fullnægjandi réttarvernd friðhelgi sinnar.

frá fordómum. Síðan komu fram ýmsar ábendingar um að gott væri að gera hitt eða þetta í leiðinni, að það væri gott að hækka refsirammann fyrir kynferðislega áreitni til að það væri í samræmi við þetta brot; að það þyrfti að þyngja refsingu við dreifingu og vörslu á barnaklámi. Þetta eru allt þarfar og réttar og góðar ábendingar en ég tel hins vegar að alltaf sé vandmeðfarið að breyta almennum hegningarlögum. Það þarf alltaf að liggja fyrir alveg frá upphafi hvað stendur til í þeim efnum til að allir geti tekið samtalið,

í dómsmálaráðuneytinu þegar kemur að barnaníði og barnaklámi. Sömuleiðis fyndist mér tilefni til þess, annaðhvort fyrir ráðuneytið eða fyrir hv. allsherjar- og menntamálanefnd, að skoða að leggja fram frumvarp af hálfu nefndarinnar um að hækka refsirammann hvað varðar kynferðislega áreitni upp í fjögur ár, rétt eins og þetta brot felur í sér,

Ég ætla ekki að hafa þetta mikið lengra, virðulegi forseti. Ég vil enn og aftur fagna því að þetta mál sé komið á þennan stað. Það er afrakstur samvinnu

En það þýðir svo sem lítið að þrasa um það á þessu stigi máls. Hingað erum við komin. Það er vegna framlags frá mörgum flokkum,

Ástæðan fyrir því að ég lagði það fram var tvíþætt, annars vegar sú að ég trúi því að til þess að tryggja frelsi þurfi að banna kúgun.

sem er háð því að við höfum stjórn á upplýsingum sem við viljum ekki hafa og eftirliti sem við viljum ekki lifa við. Togstreitan þarna birtist mjög gjarnan í vandamálum sem eru gjarnan í vandamálum sem eru afleiðing upplýsingatækninnar. Þetta er engin undantekning á því. Þá þarf oft að dansa línudans til að reyna að ná fram tilteknum markmiðum. Eitt varðar sérstaklega það athæfi að afla sér þessara mynda eða þessa kynferðislega efnis. Ég hef átt í smávandræðum með það í gegnum tíðina vegna þess að það er mjög auðvelt að fremja það brot óvart.

Það er ekki hægt að gera notendur ábyrga fyrir þessu. Það er ekki hægt að hafa eftirlitsheimildir hjá lögreglu sem fela í sér að hún geti rannsakað alla sem hugsanlega gera þessi mistök. Í þessu liggur vandinn við annars vegar það að gera það refsivert að afla sér, eins og það er orðað, og hins vegar það að búa til rannsóknarheimildir sem gera ráð fyrir því að þær séu auknar umfram það sem tíðkast við brotum sem varða

hætti. Þá erum við búin að draga svo mikið úr réttindum borgaranna til einkalífs, til að nota netið í fyrsta lagi og í öðru lagi að gera fólk sekt um eitthvert brot sem það var ekki að fremja. Það er hins vegar eðlisólíkt því að einhver taki nektarmynd eða kynferðislegt efni, jafnvel með samþykki, af einhverjum einstaklingi, deili því síðan vitandi

annarra aðila. Internetið gefur og internetið tekur og það eru mörg tvíeggjuð sverð í allri þeirri þróun. Þá er mikilvægt að við áttum okkur á því hvaða frelsi það er sem við viljum búa við. Við viljum ekki búa við það frelsi

Í þeim aðstæðum felst kúgunaraðstaða sem okkur ber skylda til að berjast gegn og afmá, og eins og ég sagði snemma í ræðu minni: Til þess að tryggja frelsi þarf að banna kúgun. Til þess að tryggja frelsi þarf að banna þrælkun. Ég tel að hér séum við að banna kúgun og kúgunarefni, og ég tel vel að verki staðið. þetta er afskaplega viðkvæmur og erfiður línudans. Ég hlakka til að sjá frumvarpið verða að lögum von bráðar sem ég býst fastlega við að verði.

sem er æskileg, ég tala nú ekki um þegar kemur að hegningarlögum, þá er mjög brýnt að refsilöggjöfin og ákvæði um viðurlög og útgáfu ákæru séu afar skýr og það sé skilgreint skilgreint með skýrum hætti nákvæmlega hvaða háttsemi það er sem er refsiverð en ekki látið í hendur dómstóla að túlka löggjöf.

Hins vegar hefur mér fundist bera við í umræðunni um málið, og ekki bara um þetta sérstaka þingmál heldur um þau mál sem komið hafa inn á borð þingsins

þá gerist það að tiltekin háttsemi verði loksins refsiverð. Mér finnst bagalegt að málum sé stillt þannig fram vegna þess að það er auðvitað ekki þannig að í dag, áður en þetta þingmál verður samþykkt, sé það refsilaust að dreifa ljósmyndum af nöktu fólki án samþykkis þess, á internetinu svo dæmi séu tekin, að ég tali nú ekki um af börnum, og önnur sú háttsemi sem þetta frumvarp fjallar um. Það hefur verið refsivert um langt skeið

af manneskju sem ekki hafði veitt heimild sína fyrir því að slík mynd færi á flakk á internetinu, jafnvel þótt hún hefði sjálf komið henni á stafrænt form og sent áfram til tiltekins aðila. Um þetta eru margir dómar.

sem er ákvæðið sem kallað hefur verið blygðunarsemisbrot. Þess vegna finnst mér skjóta skökku við að í greinargerðinni segi að dómaskoðunin sýni þá meginveikleika í lagarammanum að þeir liggi einkum í óskýrum mörkum við heimfærslu

að þessi brot hafa verið refsiverð, fyrir þau hefur verið veitt refsing með dómum í fjölmörgum málum.

harðari refsingar vegna þess að hér er gert ráð fyrir sama refsiramma, sem er þó sá kostur sem þetta frumvarp hefur umfram önnur þingmál sem ratað hafa hingað vegna þess að í þeim var einhverra hluta vegna gert ráð fyrir vægari refsingum,

framsögumaður nefndarálitsins fjallaði sérstaklega um það, og það var ágætt að vekja athygli á því að hér er gert sérstaklega ráð fyrir því að

í umfjöllun nefndarinnar. Úr því að ekki er sérstaklega mikil umfjöllun í greinargerðinni þá hefði það kannski verið til skýringar að fá aðeins nánari umfjöllun um það og kannski dæmi um það hvaða aðstæður það gætu verið sem gætu réttlætt

án heimildar með stafrænum miðlum, eða með öðrum hætti, af fólki beru án þess samþykkis, þá finnst mér rétt að árétta að það hefur verið og er refsivert og fjölmargir dómar hafa fallið um það.

til að jafna það út ef þolendur vilja tala um kynferðisofbeldi eða annars konar friðhelgisbrot sem þeir hafa orðið fyrir, að þeir séu ekki sóttir til saka fyrir að tjá sig um brot sem þeir hafa orðið fyrir eða að það sé a.m.k. hluti af mati dómstóla

heldur varpað upp þeim agnúa á þeirri leið að þá myndi fyrst og fremst reyna á túlkun dómara á t.d. áhrifum af samþykki.

Út frá þeim grunni átti sér stað samtal í nefndinni hvað varðaði þetta samþykki. Það er eitthvað sem við höfum séð þróast í almennum hegningarlögum, eins og t.d. þegar kemur að nauðgunarákvæðinu; við erum búin að uppfæra það þannig að

Hins vegar hefur verið mjög skýrt ákall frá brotaþolum þessara brota, sem hafa verið kölluð stafrænt kynferðisofbeldi, hrelliklám eða hefndarklám, að skýr verknaðarlýsing sé á slíkum brotum í almennum hegningarlögum, að ekki sé byggt á frekar úr sér gengnum ákvæðum

brotamanni hefur skipt töluverðu máli um það hvers konar refsingum er beitt, hvort viðkomandi séu í nánu sambandi eða ekki, og svo hefur verið á reiki hvað telst náið samband eða ekki. Allt þetta er eitthvað sem hefur staðið í vegi fyrir því að brotamenn

ákvæðum hegningarlaga beitt til fyllingar öðrum og það þótt mál hafi síðan ekki verið dæmd á grundvelli

þessa umræðu. Það velkist enginn í vafa um að dreifing í heimildarleysi af myndum af nöktu fólki, í nánu sambandi eða ekki, hefur verið refsiverð á Íslandi um áratugaskeið.

Þá kom allsherjarþing Sameinuðu þjóðanna saman og samþykkti ályktun um rétt til einkalífs og friðhelgi í stafrænum heimi. Það var ákall til þjóða um að virða og vernda réttinn til friðhelgi einkalífs, einnig í samhengi stafrænna samskipta. Þetta kemur í kjölfar þeirra

Í stærra samhengi erum við að glíma við nákvæmlega þetta vandamál núna rúmum tveimur áratugum of seint, en sem betur fer erum við komin á þennan stað og erum að klára þetta skref. Það eru þó nokkur skref eftir